Дякую. Шановні колеги, час, відведений для перерви Регламентом, вичерпаний. Я прошу заходити в зал, приготуватись до продовження нашої роботи. Хочу наголосити: наступним питанням у порядку денному є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 17-й рік". Хочу підтвердити: я мав ще одну розмову з Генеральним прокурором, він підтвердив, що о 17:00 він прибуде в зал Верховної Ради для розгляду питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Добкіна. Я, як і наголошував, що ми о 5-й годині до цього питання перейдемо. Але нам буде вкрай важливо, щоб ми змогли ефективно пройти бюджет, щоб о 5-й годині ми змогли перейти до питання… якщо 10 хвилин не встигнемо, то будемо на 10 хвилин пізніше. Я буду пропонувати продовжити роботу крім того, колеги. Встигнемо! Все добре буде! Отже, зараз я прошу всіх приготуватись до реєстрації для участі у вечірньому засіданні.

Я прошу приготуватись до реєстрації. Отже, прошу народних депутатів провести реєстрацію. Прошу зареєструватися для участі у вечірньому засіданні.

Зареєстровано 371 депутат. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Наголошую ще раз, в 5-й ми переходимо до питання зняття недоторканності. Зараз ми переходимо до наступного питання порядку денного – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (№ 6600). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань бюджету Горбунова Олександра Володимировича. Це друге читання, прошу приготуватись до обговорення. Горбунов Олександр Володимирович. Хто від бюджетного комітету буде доповідати?

355 пропозицій народних депутатів до цього законопроекту, що узагальнені в порівняльній таблиці. В Комітеті з питань бюджету за участі керівництва Мінфіну і інших уповноважених представників уряду розглядалися всі пропозиції, за наслідками чого комітет підготував порівняльну таблицю з висновками щодо них з остаточною редакцією тексту законопроекту. Водночас через особливу структуру структуру і значний обсяг додатків в порівняльній таблиці технічно неможливо відобразити остаточну редакцію додатків до законопроекту за формами, затвердженими законом. Тому на даному етапі для забезпечення цілісного відображення всіх підтриманих комітетом пропозицій щодо змін бюджету, бюджетних показників, такі пропозиції окремо зґрунтовані у розданому листі-висновку комітету. Загалом комітетом пропонується врахувати повністю або частково 121 пропозицію та відхили 234 пропозиції народних депутатів. Одним з ключових питань, які були врегульовані при доопрацюванні законопроекту до другого читання, є. По-перше, збільшення за спеціальним фондом конфіскованих коштів майже на 11 мільярдів гривень, з розподілом на програми оборони і безпеки – майже 6 мільярдів гривень, на дороги –1 мільярд гривень, розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 4 мільярди гривень. зменшення на 24,5 мільярда гривень збільшеного урядом прогнозу імпортного ПДВ, що дасть можливість продовжити позитивну тенденцію реалізації митного експерименту на розвиток доріг у регіонах. По-третє, збільшення видатків, насамперед, на національну оборону і безпеку з урахуванням останнього рішення РНБО, соціально-економічний розвиток територій – на 1 мільярд гривень, створення житла для дитячих будинків сімейного типу – на 200 мільйонів, видатків Міносвіти – на 186,1 мільйон, лікування у науково-дослідних установах Академії медичних наук – на 80,1 мільйон гривень, лікування громадян за кордоном – на 16 мільйонів гривень. За результатами розгляду, комітет ухвалив рішення, рекомендувати Верховній Раді законопроект 6600 прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції щодо тексту, викладеного у порівняльній таблиці, а також з урахуванням підтриманих пропозицій, змін бюджетних показників, які згрунтовані у висновку комітету. А також доручити комітету, комітету, разом з Мінфіном, за участю Головного юридичного управління, забезпечити оформлення і візування додатків до відповідного закону з урахуванням рішення Верховної Ради. Слід наголосити, що у разі… Скільки? Одну хвилину завершити. ГОРБУНОВ О.В. Слід наголосити, що у разі непідтримки врахованих комітетом пропозицій або підтримки відхилених поправок бюджетні показники у законопроекті будуть розбалансовані, що завадить прийняттю законопроекту в цілому. Тому прошу підтримати прийняття законопроекту 6600 у другому читанні та в цілому як закон відповідно до рішення комітету, і прошу вас підтримати, шановні колеги. Дякую за увагу.

Я думаю, це буде правильним, коли в обговоренні буде брати участь Прем'єр-міністр. Я зараз… Будь ласка, Прем'єр-міністр України надаю слово, а потім прошу авторів поправок приготуватися до обговорення. Доброго дня, вельмишановний пане Голово Верховної Ради України! Доброго дня, вельмишановні колеги народні депутати України! Хочу зараз зазначити, що ми починаємо розгляд найважливіших питань для нашої країни. З одного боку, це розгляд питання про зміни до бюджету на 2017 рік, які були подані Верховній Раді України урядом, які передбачають фінансування ряду важливих програм, починаючи від пільг і субсидій, закінчуючи розширенням програм безкоштовних ліків, а також лікування важкохворих за кордоном, багато інших різних соціальних програм, в тому числі і підтримка нашої безпеки і оборони. Дуже важливо, щоб сьогодні в останній день цієї сесії пленарний ми змогли прийняти всі необхідні рішення, які сьогодні очікують мільйони українців. Наступне питання – це розгляд надважливішої реформи, яку ми направили в український парламент, це пенсійна реформа країни. Реформа, яку чекають 9 мільйонів українських пенсіонерів з 12, яка дасть можливість підвищити пенсії вже з 1 жовтня. Але мова йде про те, щоб сьогодні її розглянути в першому читанні, і два місяці, щоб ми з вами ретельно працювали над підготовкою до другого читання. Наскільки я розумію, далі третім питанням має бути розглянута до 18-ї години, це зняття недоторканності з одного з народних депутатів. Я вважаю, що цих три питання є надзвичайно важливими, і я би дуже просив вас розглянути їх саме в такому порядку. Дякую за ваше розуміння. Ми будемо знаходитись тут, будемо відповідати на ваші питання і будемо розраховувати на вашу підтримку. Я прошу шановних колег взяти участь в обговоренні цих важливих трьох питань. Перше – це бюджет. Друге – це пенсійна реформа. І третє – це знаття недоторканності. Зняття недоторканності, ми розуміємо, що треба розпочати розгляд за певний час до 18-ї години в межах Регламенту. Дякую за ваше розуміння і підтримку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Переходимо до авторів правок, і я хочу наголосити, в чому є важливість тут обговорення? Збалансований документ, де працював бюджетний комітет кілька днів, і тому одна другу правки вони можуть розбалансувати загальний стан, тому прошу дуже відповідально брати участь в обговоренні.

Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. "Свобода" подавала десятки поправок до цього закону, тому що цей закон є абсолютно несправедливим. Він пропонує збільшувати фінансування, наприклад, Національної поліції більше ніж Збройних Сил України. Так, в час війни, що є тотальною маячнею. Цей законопроект пропонує відправляти сотні мільйонів на державний апарат, наприклад, на Державну фіскальну службу, а потім на медицину, на освіту взагалі ніякого збільшення не відбувається, ну суттєвого. Наприклад, Національна Академія медичних наук отримає якісь взагалі мізерні кошти, за які вона не зможе закінчити цей рік, вижити. Але при цьому всьому, я ще раз повторюю, ми не можемо просто тут сидіти і працювати над поправками, ніби нічого не відбулося. Цей парламент позавчора зґвалтував всю країну, не можна просто так зараз сидіти і обговорювати поправки до цього бюджету, Зараз потрібно говорити про зняття недоторканності, щоб нарешті позбавити…

бюджетними позичками та фінансовою допомогою наданими на поворотній основі відповідно до рішень уряду протягом 1994-1999 років та нарахованої пені на прострочену заборгованість повернення таких кредитів, бюджетних позичок та фінансової допомоги, а також прострочену заборгованість за відсотками за користування бюджетними коштами і пеню, нараховану за прострочену заборгованість за такими відсотками. Варто при цьому врахувати, що подані до проекту обґрунтування не містять інформації щодо обсягу, виду та причин виникнення такої заборгованості, що не сприяє дотриманню фінансової дисципліни при виконанні фінансових зобов'язань перед державою. У зв'язку з наведеним прошу мою поправку поставити на підтвердження і підтримати, щоб це положення законопроекту виключити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 14 поправку народного депутата Острікової. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка.

Справа в тому, що цією правкою передбачається замість повернення ПДВ з живими грошима повернутися до славнозвісної практики повернення ПДВ облігаціями. Українські підприємства зарахували свої доходи в бюджет грошима, замість цього їм хочуть видати папірці. Сьогодні казначейський рахунок має достатньо коштів, щоб наші українські підприємства отримували відшкодування ПДВ живими грошима. Тому я прошу поставити цю правку на голосування і не підтримувати її. Прошу поставити. Шановні колеги, я хочу внести ясність щодо того, що зараз прозвучала абсолютно неправильна інформація. Ви прочитайте, будь ласка, в цій поправці. Це – невідшкодований ПДВ по тимчасовому реєстру, ПДВ, який сформований до 1 січня 2016 року, ще тоді, коли не було системи електронного адміністрування, ПДВ, який не підтверджений грошима, ПДВ, який розірве нам можливість автоматичного автоматичного відшкодування зараз, це 4,6 мільярди гривень, які знаходяться в більшості своїй в судових спорах. Після виграння судових спорів вони всі прийдуть і будуть вимагати відшкодування ПДВ грошима. Ми допустити не можемо, щоб зараз чесні платники, які забезпечують свій ПДВ грошима в системі електронного адміністрування, не змогли через декілька місяців отримувати. Ми втратимо той темп, Будь ласка, 30 секунд завершити, Вона не дасть можливості отримати злодіям ПДВ із бюджету. Будь ласка, прочитайте уважно і не піднімайте ніякого кіпішу, це абсолютно державницька позиція. Дякую. Отже, комітет просить підтримати 22 поправки, Пинзеник поставив її на підтвердження. Комітет говорить, що буде розбалансований закон і просить підтвердити поправку номер 22.

Прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Комітет остерігається, що розбалансування може призвести до розбалансованого закону повністю і тому просить підтримати. Я прошу усіх зайняти робочі місця і я ставлю на підтвердження 22 поправку. Хто підтримує рішення комітету, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу проголосувати. Прошу проголосувати.

сутками без отопления даже при больших морозах. Данная поправка, внесенная мною в проект закона 6600, дает дополнительный источник финансирования так называемой компенсацииразницы в тарифах. Хочу напомнить, что еще по состоянию на 1 января 2016 года у нас не погашена сумма предприятиям теплокомунэнергетики и другим предприятиям энергоносителей на сумму 5 миллиардов 200 миллионов гривен. У нас впереди новый отопительный сезон. Предприятия не подготовятся подготовятся к новому отопительному сезону и не получат возможность нормально пройти отопительный сезон. Прошу поддержать поправку номер 20, поставить ее на голосование. Спасибо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку номер 20, народного депутата Павлова. Комітет її не підтримав. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. Комітет не підтримав.

25 правка. 16:16:49 ЖУРЖІЙ А.В. Колеги, 25 правка пропонує нам змінами до Закону до Державного бюджету внести зміни до Податкового кодексу. Шановний Голова Верховної Ради звертаю вашу увагу, що це заборонено Податковим кодексом. Зміни до Податкового кодексу вносять виключно змінами до Податкового кодексу, тобто не можна так робити. Ця правка нам пропонує, що Міністерство фінансів буде погоджувати з профільним комітетом Южаніної ПДВ, яке має відшкодовуватись облігаціями внутрішньої державної позики. Пробачте, тобто це просто неприпустимо. Ми ледве побороли корупцію пана Насірова в ДФС зробили так, щоб ПДВ відшкодовувалось міністерством незалежно – і тут же ставимо в залежність від комітету і від його голови відшкодування ПДВ підприємствам. Тобто, якщо такий борг є, він має бути сплачений грошовими коштами, і це не має залежати від ручного управління тих чи інших депутатів. Ще раз, немає жодного, цією правкою немає жодного розбалансування. Тому я ставлю на підтвердження. І прошу колег не підтримувати цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хто буде коментувати від комітету? Южаніна Ніна Петрівна. Включіть мікрофон. 16:17:59 ЮЖАНІНА Н.П. Скажіть, будь ласка, ви в черговий раз чуєте від фракції таку неправду – і не можете відреагувати. Абсолютна брехня, яка в черговий раз поширюється цією людиною, яка тільки що виступала, моїм колегою, говорячи про те, що абсолютно не розбалансує можливості відшкодування в автоматичному режимі ПДВ, це неправда, і всі це знають. Комітет Верховної Ради з питань податкової політики – це колегіальний орган, в якому, який складається із 32 народних депутатів. Для того, щоби погоджувати перелік платників, це треба набрати голосуванням 17 голосів, тобто 17 народних депутатів мають підтримати таку позицію. Це не комітет Южаніної, поважайте, будь ласка, своїх колег, – це комітет Верховної Ради, Дякую за позицію. Отже, комітет просить підтримати дану поправку, і комітет просить всі поправки підтримати, і просить проголосувати за підтвердження 25 поправки. Тобто зараз, голосуючи "за", ми фактично підтримуємо комітет і підтримуємо позицію комітету. Тому зараз я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Я прошу всіх зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Зараз буде стояти на підтвердження 25 поправка.

просить її підтримати. Комітет просить її підтримати. Хто підтримує позицію комітету, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, підтверджуємо 25 поправку, голосуємо. Прошу підтримати комітет.

Я поставлю ще раз. Колеги, увага! Прошу зайняти робочі місця. Я поставлю ще раз. Я ще раз ставлю на підтвердження 25 поправку. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати.

Шановні колеги, 34 поправкою пропонується Кабінету Міністрів здійснити заходи, які відповідно до цього закону мають бути виконані за рахунок коштів державного бюджету щодо надання адресної фінансової допомоги мешканцям Балаклії, які постраждали від наслідків надзвичайної ситуації: вибуху 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області. А також надати… забезпечити житлом 93 родини, які втратили житло у місті Балаклія. У той час, коли мільярди ідуть на матеріально-технічне облаштування силовиків, уряд не хоче подбати про мешканців Балаклії. Цим законом взагалі нічого не передбачається для надання постраждалим мешканцям будь-якої підтримки і відшкодування шкоди. У зв'язку з цим я прошу підтримати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 34 народного депутата Острікової. Комітет її відхилив. Прошу проголосувати, хто підтримує 34 поправку. Прошу голосувати. За-133 Рішення не прийнято. Колеги, я нагадую, зранку на нараді з головами фракцій ми домовилися, що будемо дуже динамічно йти, щоб об п'ятій вийти на недоторканність; щоб наполягати тільки на тих поправках, які є вкрай принциповими. Тому я прошу не затягувати розгляд. Це була наша загальна домовленість. Я говорю про домовленість, якщо голови фракцій є свідомі і розуміють загальну позицію. Отже, 39-а. Не наполягають.

фракція "Об'єднання "Самопоміч". Я хочу, щоби люди усвідомили, що даною правкою нам пропонується в черговий раз дерибан грошей, які будуть направлені на зміцнення поліцейської саме держави, глобальне недофінансування медичної галузі, де медики отримують мізерні заробітні плати, а ми направляємо гроші, мільярди на Національну поліцію, ми направляємо сотні мільйонів гривень на будівництво так званої "стіни". Тому я прошу зал не підтримувати цей дерибан і відхилити дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це 49-а поправка, так? Це ваша поправка, так, 49-а?

надали пропозиції щодо розподілу коштів спеціального фонду за рахунок конфіскованих коштів Януковича так званих. Подивіться, будь ласка, які там видатки запропоновані: 4 мільярди – на підтримку сільської медицини, 4 мільярди – на оборону, про що неодноразово нами говорилося. Про які ви зараз говорите там розподіли, які не відповідають інтересам суспільства? Саме такі видатки мають бути із спеціального фонду. Тому дуже прошу підтримати дану поправку. Дякую. Колеги, зараз буде на підтвердження, я прошу всіх зайти і зайняти місця в залі, щоб не вимагати потім повернення. Я прошу усіх зайти і зайняти місця в залі. Це на підтвердження. Це означає, що комітет просить, щоб ми підтримали і не розбалансували бюджет, це означає, що маємо діяти злагоджено. Бо якщо буде нерозбалансоване рішення, ми завалимо загальну концепцію прийняття бюджету. Тому прошу всіх побути півгодини в залі і відповідально попрацювати, колеги. Добре? Я ставлю на підтвердження 49-у поправку, і комітет просить її підтримати, щоб не розбалансувати загальний документ. Прошу підтримати позицію комітету. Прошу проголосувати за 49-у поправку. Голосуємо. 49-а поправка, підтвердження.

Наступна, я вже йшов… 75-а. Не наполягає. Яка? 60-а. 60-а? Левченко. Мікрофон Левченка. Я прошу. Є інформація про неперсональне голосування, що депутата, яка нема. Я прошу, колеги, не допускати. Інформація… Колеги, прошу зібратись, прошу всіх зібратись. Увага, увага! Прошу всіх зайняти свої робочі місця. Зараз, я прошу. Увага! Будь ласка. (Шум у залі) Будь ласка, у залі) Будь ласка, увага! Я зараз, колеги, прошу всіх приготуватись до голосування. Прошу всіх приготуватись до голосування. Колеги, увага. Отже, колеги, я ставлю ще раз на підтвердження 49-у. Прошу організуватись, прошу зайняти робочі місця, прошу зайняти, на робочі місця. Отже, прошу всіх приготуватись. Я ставлю ще раз на підтвердження поправку 49 і прошу персонально голосувати. Прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу всіх зайняти робочі Я ставлю ще раз на підтвердження поправку 49 і прошу всіх підтримати комітет. Це важливо, щоб збалансувати бюджет. Прошу підтримати 49 поправку, колеги. Прошу разом, згуртовано проголосувати. Голосуємо, колеги! 49 поправка. Прошу проголосувати, прошу проголосувати. За-245 Рішення прийнято. Колеги, я вас тільки попрошу всіх гуртом, особливо людей з мегафоном. Колеги, зараз у мене є тверде переконання, що ця людина намагається зірвати розгляд питання про недоторканність Добкіна. (Шум у залі) З мегафоном біля трибуни він намагається штучно затягнути і зірвати розгляд. Це справжнє обличчя і справжній мотив і бажання тих людей з мегафоном біля людини. Не дозволи зірвати розгляд недоторканності! Не дозволимо провокаторам зірвати розгляд недоторканності! Це недопустимо і неприйнятно, колеги. Я прошу працювати конструктивно і працювати злагоджено. Будь ласка, Левченко включіть мікрофон. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Шановний пане Голово, якщо ви щиро говорите про зірвання Добкіна розгляду, то чому ви не поставили розгляд цього питання на початку, скажіть, будь ласка? Що це за відверта маніпуляція! Ви розказуєте, що люди розказуєте, що люди блокують, щоб зірвати Добкіна, то поставили б першим питанням. А я скажу українцям, чому так все зроблено. Для того, щоб зараз "Опоблок" дав голоси спочатку за Конституційний Суд, потім регіонали дадуть голоси за ці злочинні злочинні зміни до бюджету там, де, до речі, армії дають менше ніж Нацполіції. Пані Южаніна відверту неправду казала. Армії дають 300 мільйонів додаткових, а Нацполіції – мільярд. Так от саме для цього ви поставили Добкіна вкінці. І за Добкіна

Колеги, наступна правка 54. Роман Семенуха. Шановні колеги, дана правка стосується того, щоб скасувати додаткові витрати, які передбачені на Апарат Верховної Ради. Чесно кажучи, такі пропозиції, якщо не виглядають дивними, то просто сказати, можна сказать цинічними. Я нагадаю, як можна про це говорити, якщо Верховна Рада не виконала своїх три домашніх завдання: новий Закон про вибори, Закон про Антикорупційний суд і Закон про обмеження депутатської недоторканності. Я хочу звернути увагу, що наші колеги, які стоять біля трибуни, вони стоять не тільки через те, що негайно розглянути питання Добкіна, розглянути питання Добкіна. Вони стоять через те, що треба негайно зняти депутатську недоторканність загаром як олігархічний рудимент кругової поруки. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 54 народного депутата Семенухи. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. За-74 Рішення не прийнято. 53-я, Войціцька, будь ласка. Войціцька, "Об'єднання "Самопоміч". В продовження мого колеги Романа Семенухи хочу звернути вашу увагу, що в 53 поправці пропонується виділити додаткові кошти на Апарат Апарат Верховної Ради більше 50 мільйонів гривень. Це в той час, коли у нас катастрофічно недофінансована та ж сама медицина, це в той самий час, коли ми не бачимо ні аудиту, ні звіту витрат Верховної Ради , про що ми вже кажемо неодноразово і котрий рік поспіль. І я закликаю зал не підтримувати

Верховної Ради Парубія прийняли рішення про підвищення заробітної плати до рівня заробітних плат Кабінету Міністрів і інших органів виконавчої влади саме для працівників Апарату Верховної Ради. Андрій Володимирович, будь ласка, прокоментуйте шановній колезі, що це не є забаганка Южаніної, це необхідність для того, щоб наш Апарат працював якісно і щоб секретаріати секретаріати комітетів працювали якісно. При зарплаті в 6 тисяч гривень ті працівники, які становлять кістяк нашої законотворчої роботи, не можуть надалі продовжувати працювати покидають роботу в комітетах, ідуть в інші органи. Саме для цього, для збалансування заробітної плати і вирівнювання зарплати була внесена ця поправка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. До мене справді звернулись голови усіх комітетів з тим, що професійний рівень наших апаратів може впасти, що люди з неадекватною заробітною платою, ті, які працюють в комітетах, які готують рішення усіх комітетів, можуть просто піти в комерційні структури, оскільки там набагато вищі заробітні плати, це загальна позиція усіх голів комітетів. І тому комітет пропонує, і тому комітет просить підтримати зал цю поправку. І тому, колеги, я прошу, звертаюся до вас із проханням підтвердити її і підтримати. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Я прошу зараз зайти в зал і зайняти робочі місця. І, колеги, я прошу підтримати поправку, щоб не був розбалансований бюджет. Я ставлю на голосування поправку 53 на підтвердження. Комітет її підтримує, її підтримують всі голови комітетів, її підтримує весь апарат, професіонали Верховної Ради. Прошу проголосувати, прошу підтримати, підтримати наших працівників, голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-284 Рішення прийнято. Це велика підтримка для наших працівників. Вітаю їх і вітаю зал з прийняття рішення. Колеги, яка наступна? 58-а, Семенуха. 16:34:20 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги, Андрій Володимирович, для об'єктивності, заробітні плати завжди в цивілізованих країнах в державному секторі управління нижче ніж в приватному секторі, так завжди є і нічого в цьому поганого насправді немає. Моя ж правка пропонує скасувати додаткові витрати на Адміністрацію Президента, зокрема, на Державне управління справами. Ми глибоко переконані, якщо сьогодні ми взялися перерозподіляти додаткові кошти, то кошти мають бути спрямовані в економіку, в інфраструктуру або віддати їх людям, насамперед, які сьогодні того потребують, лікарям, освітянам і спрямувати кошти на ліквідацію наслідків трагедії в Балаклеї. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 58 народного депутата Семенухи, комітет її не підтримав. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, комітет її не підтримав, голосуємо.

Шановні колеги, 61 правкою пропонується зменшити повністю додаткові видатки за кодом "на обслуговування та організаційне матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України" у розмірі 41 мільйон 156 тисяч гривень. Наша позиція полягає в тому, що, якщо у нас є додаткові гроші, можна спрямувати їх на покращення життя українців, на інфраструктурні проекти, а не на чиновницько-поліцейську державу. Подивіться, що відбувається з розподілом цих коштів. Роздається на заробітні плати і на матеріально-технічне забезпечення чиновницько-силовому апарату. При цьому про лікарів і освітян, на жаль, так дбайливо не дбають в цих змінах до бюджету. Прошу підтримати і зняти з усіх державних органів додаткове фінансування. Дякую. Я ставлю на голосування, поправку 61 народного депутата Острікової, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. Колеги, зараз я дам, щоб я орієнтувався просто по часу, хто наполягає на правках, підніміть руку зараз. Войціцька, Яценко, Семенуха, Крулько, Острікова, Каплін. Колеги, увага, я просто дуже вас прошу, в одному виступі називати кілька правок, які є, ми інакше не встигнемо до п'ятої години, колеги. у мене є дуже прохання велике, в одному виступі надавати кілька правок не затягувати час. Зараз я даю, Войціцька, будь ласка. Войціцька, включіть мікрофон. 63 поправкою пропонується виділити додаткові кошти на… 62 поправкою 27,8 мільйонів гривень на Адміністрацію Президента України. Хочу продовжити ту дискусію, яку розпочали мій колега Семенуха та Острікова, з приводу того, що нам необхідно фінансувати не адміністративні витрати, не збільшення витрат на апарати, а на підтримку людей. Чому ми можемо знайти для Адміністрації Президента гроші, а для пострадавших у Балаклії ми ні копійки

тих… однакового рівня спеціалістів і саме це підняття стосується середнього рівня спеціалістів Адміністрації Президента. Якщо ви починаєте займатися популізмом і говорите про те, що ми не виділили на інші статті видатків, це неправда. Мільярди виділені і на освіту, і на здоров'я, і на інші питання, які піднімалися народними депутатами. Тому, будь ласка, не зловживайте і не говоріть неправду. Дякую вам. Колеги, йдеться про держслужбовців, які працюють в органах державної влади, про вирівнювання даних. І зараз комітет просить підтримати 63 поправку. Вона ставиться… 62-у, 62-у. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування, щоб підтримати комітет. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Комітет просить її підтримати, щоб не розбалансувати документ. Я прошу всіх зараз зайняти робочі місця. Я не буду п'ять раз повторювати. Колеги, я прошу приготуватись до голосування, комітет просить її підтримати, і я прошу всіх проголосувати "за". Прошу всіх, є всі. Я ставлю на підтвердження 62 поправку і прошу підтримати 62 поправку, прошу всіх колег її підтримати. Голосуємо. Голосуємо, будь ласка. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-236 Рішення прийнято. Наступне, Олег Валерійович Ляшко. І в мене є прохання, не кожну поправку, колеги, ми просто не встигнемо. Будь ласка, озвучте кілька поправок. Дам, Іване, це моє прохання, щоб ми нормально встигли до п'ятої. Будь ласка, пане Олег. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу, щоб ви мене почули. Поправкою номер 80 майже до мільярда гривень – 810 мільйонів гривень збільшуються видатки на Генеральну прокуратуру України. Ми категорично проти цього заперечуємо, ми вимагаємо поставити цю поправку на голосування, 80-у, і провалити. Якщо в нас є зайвий мільярд гривень, ми маємо спрямувати його не на прокуратуру, а на підвищення зарплат, пенсій, на дорожнє будівництво тощо. І поправкою номер 305 знімаються видатки з Академії медичних наук. Ми проти цього так само заперечуємо. До речі, з медицини забирають, на прокуратуру збільшують. Тому 80-у і 305-у поправки на підтвердження, не підтримувати їх, щоб кошти пішли не на прокуратуру, а на медицину, на освіту, на інші нагальні потреби українців. Дякую. Я дам автору поправки, тому що це є поправка Герасимова. Я даю автору поправки слово. Будь ласка, Герасимов. Дві поправки, так? ви знаєте, наскільки цинічно сьогодні слухати такі виступи після того, як завдяки Генеральній прокуратурі і прокурору Луценко ми повернули півтора мільярда вкрадених грошей Януковича разом з парламентом. (Шум у залі) Ганьба! І після того… мільярди доларів. І після того, коли ми говоримо про те, що ми маємо підняти заробітні плати тим прокурорам, які сьогодні ведуть десятками, сотнями справ кожен… І ми ще про це говоримо? Тому я вважаю це цинічним, і прошу всіх колег підтримати цю поправку. Дякую. Отже, зараз буде ставитися на підтвердження. Тому треба змобілізуватись і проголосувати. Комітет просить підтримати. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Готові, так? Я ставлю… Так, комітет … (Шум у залі) Ну, треба слухати! Колеги, зараз 80 правка, комітет просить підтримати, колеги. І я ставлю зараз на підтвердження 80 поправку. Комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати, щоб не розбалансувати документ. Голосуємо, прошу підтримати.

Я бачу сигнали, що не встигли. (Шум в залі) Ні, я поставлю ще раз. Я бачу сигнали, що не встигли на моїх очах. До речі, мені говорили, в попередньому голосуванні три картки не спрацювали, люди мають право. Якщо не спрацювали картки, люди мають право проголосувати. Тому прошу зайняти робочі місця і зайти в зал, не мандрувати по залу. Я ставлю на підтвердження 80 поправку народного депутата Герасимова. Прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. І прошу підтвердити 80 поправку народного депутата Герасимова. Комітет просить її підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо.

Колеги, я ставлю третій і останній раз. Якщо не буде, ідемо далі. Я бачу, зараз...

Паламарчука не спрацювала картка, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо.

колег від "Батьківщини". Я хочу, щоб всі українці знали, що зараз вашими голосами виділено додатково на Генеральну прокуратуру 1 мільярд гривень. Ви розказуєте про підтримку пенсіонерів, про підтримку людей – і ви голосуєте, 15 депутатів від "Батьківщини", проголосували 1 мільярд гривень додаткові видатки на прокуратуру. На онкологію немає, на дітей-сиріт немає, на пенсії немає – на прокуратуру завдяки "Батьківщині" виділили додатково 1 мільярд гривень. Ви вчинили зараз злочин перед українцями, ви підтримуєте режим Порошенка і Генеральну прокуратуру, яка вчиняє політичні замовлення. Ганьба вам! Соболєв, "Батьківщина". Саме завдяки зусиллям прокуратури тут опинились подання на тих корупціонерів, яких покриває цілий ряд фракцій, які сидять в цій залі. Саме завдяки Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ми зробимо все можливе, що вижжети цю корупцію і в цій сесійній залі, і в інших залах. Саме тому до утворення ДБР, яке, я переконаний, почне працювати з 1 січня наступного року, ми зробимо все, щоб це фінансування далі перейшло до ДБР. І зараз ми за це будемо голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, по 305 поправці просить ще комітет. Будь ласка, я даю слово для виступу від комітету Горбунову. Вибачте, Іване, просто я поправку… ми зараз завершимо, я дам вам. 305 поправка, по ній прокоментує бюджетний комітет. Ні, так? Комітет… Будь ласка, Горбунов. Включіть мікрофон. Шановні колеги, шановний Андрій Володимирович, я хотів запропонувати залу поставити на голосування нову поправку від бюджетного комітету з наступним текстом: "За бюджетною програмою номер 2301350, а це програма "Програмно-інформаційне забезпечення Міністерства охорони здоров'я України", зменшити видатки на суму 70 мільйонів гривень, і збільшити за бюджетною програмою номер 2301360 на суму 70 мільйонів програму лікування онкохворих за кордоном. І прошу цю поправку поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви взяли слово за 305 правку. 305 правку ви просите підтримати? Так. Зараз 305 правку я ставлю на голосування. Комітет просить її підтримати, так? Комітет пропонує свою редакцію. Я вас дуже прошу, я дуже прошу, перш за все… Я прошу всіх заспокоїтись. Я ще раз прошу представника комітету пояснити позицію по 305 правці. Зараз ми її обговорюємо. Будь ласка, Горбунов Олександр Володимирович. Включіть мікрофон. 16:48:54 ГОРБУНОВ О.В. 305 правку я прошу, шановні колеги, і залу підтримати, а потім поставити на голосування нову правку, за яку я сказав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, комітет просить її підтримати, 305 правку. Я зараз поставлю на голосування. Отже, всі, хто підтримує… Колеги, увага! Щоб не було емоцій, по 305 правці є певна узгодженість. Добре, зараз. Тому я поставлю спочатку на підтвердження 305 правку, а потім доповнення, яке озвучив Горбунов. Отак, колеги. Перше, я прошу всіх змобілізуватися. Зараз я ставлю на підтвердження 305 правку. Комітет її підтримав і просить весь сесійний зал її підтримати. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування і зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування на підтвердження 305 правку, а потім поставлю пропозицію Горбунова. Отже, прошу підтримати пропозицію комітету, прошу проголосувати. Прошу підтримати 305 правку. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-245 Рішення прийнято. А тепер поправка Горбунова, яку озвучить… Горбунов вже озвучив, вибачте, будь ласка. Горбунов озвучив. Іван Крулько, будь ласка. Іван Крулько. Шановні колеги, я абсолютно підтримую мого колегу Олександра Горбунова, який від імені комітету озвучив поправку. Це є нова поправка, яка стала наслідком роботи Комітету з питань бюджету з онкохворими, з тими, кому треба терміново їхати за кордон, щоб робити операції. У них недофінансування, їм залишилося по кілька тижнів життя. Тому я дуже прошу, щоби зараз ця поправка, яка була озвучена моїм колегою Горбуновим, була… проголосований бюджет в цілому, поставлений, з поправкою, озвученою Горбуновим з приводу Міністерства охорони здоров'я, а саме: з коду 2301350 зняти 70 мільйонів і добавити на код 2301360 – це лікування громадян України за кордоном. Прошу підтримати з цією поправкою бюджет. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Володимирович, це є узгоджена позиція? Горбунов? Узгоджена. Колеги, це загально узгоджена позиція. І тому я ставлю на голосування, щоби ми долучили за пропозицією, яку озвучив Горбунов під стенограму, під стенограму. Прошу проголосувати за підтримку пропозиції Горбунова Олександра Володимировича, яку він озвучив під стенограму. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-309 Рішення прийнято. Наступне. Острікова. Пані Тетяно, назвіть кілька поправок, будь ласка. Острікова. Я хочу почати з 66 поправки, якою пропонується зменшити повністю додаткові видатки за кодом "виконання невідкладних заходів у Маріїнському палаці". Шановні колеги, хіба зараз час думати про палаци? Цей Маріїнський палац – це бездонна бочка, його скільки не ремонтуй, скільки тут реконструкції не проходять, 2,5 роки ми в Раді, цей палац в лісах стоїть. В той час, коли в нас пенсіонери обирають між хлібом і ліками, коли в нас недофінансована медицина, да краще цих 200 мільйонів зняти з Маріїнського палацу і віддати на необхідне лікування за кордоном українських громадян, які можуть померти в будь-який момент, а цей палац стоїть і ще буде 100 років стояти. Я прошу підтримати зняти з Маріїнського палацу 200 мільйонів гривень. Дякую. Скільки, яка поправка? Поправка 66, зараз я її знайду. Вона є ваша поправка, так? Хто підтримує 66 поправку Острікової, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Комітет каже: не голосувати, 66-у. Хто підтримує, прошу голосувати. Прошу голосувати. За-95 Рішення не прийнято. Тепер Яценко. Включіть мікрофон Яценко Антон. Але назвіть всі поправки в одному виступі, пане Антон, переконливо вас прошу. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! І шановний пан Прем'єр-міністр! Чи відомо всім нам, що Україна – єдина країна в Європі та навіть на території колишнього СНД, де ми вже зараз, немає нас, де діти, не повністю фінансується їх лікування. Я подав безпосередньо чотири поправки. Одна поправка більш-менш врахована, це 173-я, і ми зараз добавили ще 70 мільйонів. Але не врахована повністю поправка 177 ендопротези суглобів. Не врахована, точніше, врахована частково, там мова іде лише про 11 мільйонів гривень, а дали 5. Діти ДЦП, хворі. І така сама ситуація, дали лише, добавили 10 мільйонів гривень замість 70 по кохлеарной імплантації. Я просив би зараз, щоб ми просто відпрацювали… Да, і "Партія "Відродження" наполягає на цьому. Ми наполягаємо, що ми будемо підтримувати бюджет, але давайте врахуємо те, що зараз ми сказали і підтримаємо дітей. Дякую вам. 30 секунд завершити, будь ласка. А хто не може знайти, то там діти чи вмирають, чи стають інвалідами. Я прошу Прем'єр-міністра пана Гройсмана в ту ситуацію втрутитись і зараз вирішити питання, щоб ми заклали це фінансування. І підтвердити правки 177, 183 і 307. Дякую за увагу. Дякую, я поставлю їх всі. І хочу вас повідомити, що у Верховну Раду України вже прибув Генеральний прокурор України Юрій Луценко і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький. Є готовність до розгляду. І тому я прошу максимально скоротити зараз кількість виступів. Я ставлю кожну поправку. Отже, перше. 172 правка. Комітет прийняв її частково. Пан Антон наполягає, щоб вона була прийнята в цілому. Хто підтримує пропозицію Яценка прийняти її в цілому, прошу проголосувати. Хто підтримує пропозицію Яценка, проголосуйте. Комітет проти. Прошу голосувати.

За-169 Рішення не прийнято. І 183-я. Комітет врахував частково. Яценко хоче, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує пропозицію Яценка,

За-157 Рішення не прийнято. І наступна остання поправка, яку називав пан Антон, це є 307 поправка. Вона була комітетом прийнята частково. Яценко наполягає, щоб ми її прийняли в цілому. Хто підтримує пропозицію Яценка, прошу проголосувати. Хто підтримує пропозицію Яценка, прошу проголосувати. Голосуємо. За-139 Рішення не прийнято. Тепер Литвин – один виступ, Гусак – один виступ. Будь ласка, Литвин. Шановний Голово, шановний Прем'єр-міністр України! Поправка 146. Йдеться про виділення коштів для фінансового забезпечення Київського національного Поправка врахована частково: із 43 мільйонів виділено 10. Я прошу, шановні народні депутати, підтримати пропозицію, щоб ці кошти були виділені в повному обсязі, враховуючи ситуацію критичну, яка склалася із оплатою комунальних послуг у всьому університеті. Обслуговує 100 корпусів. І поправка наступна 344, це виділення коштів на будівництво хірургічного корпусу в місті Новоград-Волинський, де хірургічний корпус находиться у пристосованому приміщенні дореволюційного часу. Там мова йде про невелику суму: 20 мільйонів. Тому я прошу спочатку поставити 146 поправку. І звертаюся до всіх народних депутатів: Дякую вам. Отже, на 146 поправці, була врахована частково. Пан Володимир просить, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує пропозицію пана Литвина, прошу проголосувати. Голосуємо.

За-166 Рішення не прийнято. 344 поправка була відхилена комітетом. Хто підтримує 344 поправку, прошу проголосувати. Голосуємо. За-127 Рішення не прийнято. Зараз народний депутат Каплін. Будь ласка, намагайтесь кілька поправок в одному виступі, будь ласка. Доповідаю, шановні колеги, що Соціалістичною і Соціал-демократичною партією напрацьовано ряд принципових поправок, які стосуються оплати праці вчителів, лікарів, соціального захисту населення, перерахунку пенсій ветеранам Міністерства внутрішніх справ. Першу з них я б хотів назвати. 87 поправка надає можливість надати дітям війни, пенсіонерам 200 мільйонів гривень, якщо зупинити ганебне корупційне фінансування псевдостіни Яценюка до проведення повного аудиту. У засобах масової інформації була маса різноманітних повідомлень про корупційну складову у цьому будівництві. Соціалістична і Соціал-демократична партія вважають, що ці кошти треба дати дітям, яких немає чим годувати в школах, дітям, яких нема чим годувати в дитсадках, нашим пенсіонерам, нашим вчителям, нашим лікарям. Припинимо цю корупційну… Шановні колеги, 87 зараз поправка. Дивіться, ми сьогодні зранку тут всі вимагаємо приходу Генпрокурора, чий приход був заплановано заздалегідь на 17 годину. Він є зараз в сесійній залі, тобто вже в приміщення Верховної Ради. Тому є пропозиція, щоби ви зараз, шановний колега, назвали ті поправки, які ми поставимо на голосування, і ми перейдемо… Зараз ми голосуємо 87-у. "Краткость – сестра таланта и мачеха гонорара". Я вам потім даю одну хвилину, ви талановитий, назвете всі ваші поправки. Будь ласка, 87-а. Прошу вас, прошу колеги, голосуємо. Комітет проти, Каплін – за. Прошу голосувати. 17:02:19

хвилина народному депутату Капліну. Назвіть всі ваші поправки, ми їх занотуємо і будемо голосувати. Дякую. 17:02:24 КАПЛІН С.М. Три хвилини. Шановна головуюча, я маю право доповідати всі поправки. Я вас запевняю, вони всі стосуються інтересів простих пересічних громадян. Зокрема, пан Голова Андрій Парубій говорив про те, що багато співробітників Апарату Верховної Ради України підуть працювати в комерційну структуру. Неправда. Більше, ніж корупційна структура Верховна Рада, український парламент, немає. Доказом цього є 91 поправка, яка дає нам можливість змінити і заборонити партії "скотиняк" дерибанити гроші на пожежних машинах раз і назавжди. Влада завжди купувала її голоси для того, щоб протягти всі корупційні правки, всі корупційні норми в тому чи іншому бюджеті. Прошу проголосувати. Ви назвали одну поправку, 91 поправка. У нас всі мають права, у нас ніхто обов'язків немає. 91 поправка, будь ласка, голосуємо. Голосуємо, 91 поправка.

Будь ласка, тепер слово народному депутату Левченко. Народному депутату Левченко, прошу, шановний колега, ваші поправки. 17:03:59 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода" 223-й округ місто Київ. Знаєте, після того, як Верховна Рада буквально кілька хвилин тому підтвердила злочинну поправку 305, по якій зменшуються видатки на Національну академію медичних наук на 52 мільйони. Я не знаю, про що тут можна ще говорити, власне кажучи. Це вчергове підтверджує той факт, що цю Верховну Раду треба розпускати. Ми можемо перед тим, треба примусити, щоб люди примусили, щоб скасувати недоторканність народних депутатів, а потім можна, власне кажучи, йти на покой. Знаєте, є ще одна поправка 315, ще одна поправка, яка теж пропонує зменшувати видатки на Національну академію медичних наук, ця поправка хоче зменшити її на 60 мільйонів. Тому я зараз наполягаю на те, щоб поставити цю поправку

пане Юрію зараз я додам, ви поки що озвучили, просто мене відволікли, ви тільки озвучили 315-у на підтвердження, правильно? Тепер, 30 секунд ваші, озвучуйте, які на голосування. Зараз, зараз, я запишу потім будемо оголошувати.

якихось своїх, тому що ця Верховна Рада позавчора розписалася в своїй нелегітимності. Ми вже зібрали 157 підписів під законопроектом про скасування депутатської недоторканності, зараз будемо його реєструвати, вимагаємо Голову Верховної Ради Розуміємо, дякуємо вам за конструктивну позицію. Шановні колеги, зараз ми голосуємо 315 поправку на підтвердження. Комітет просить не розбалансовувати бюджет і голосувати за неї. Народний депутат Левченко ставить її на підтвердження. Комітет просить проголосувати за. Прошу голосувати.

203 голоси. 195 поправка, я прошу бюджетний комітет і Прем'єра фіксувати все, щоб ми не розбалансували бюджет. Колеги, народний депутат Каплін наполягає поставити на голосування його поправку 203. 315-а – 203 голоси. Не перебивай мене, я сказала, 315 поправка. Тепер… 203. 195 поправка Капліна ставиться на голосування, це Капліна стосується пенсії. Прошу, ставлю її на голосування. Тепер народний депутат Гусак, будь ласка, озвучуйте ті ваші поправки, які ви просити ставити на голосування. Ми вас уважно слухаємо. Шановні колеги, правка 97 і правка 100, які стосуються ситуації в українській вугільній промисловості. На превеликий жаль, Міністерство енергетики і вугільної промисловості не в змозі нормально керувати державними шахтами, що призводить до відвертого знущання над шахтарями, які місяцями не отримують заробітну плану. У запропонованих змінах до бюджету пропонується збільшити підтримку на собівартість державних шахт на 280 мільйонів гривень. У той час, як тільки зараз заборгованість по заробітній платі складає 300 мільйонів гривень, і заборгованість буде зростати, бо на державних шахтах падає видобуток вугілля. За п'ять місяців він упав на 20 відсотків. І це не дивно, бо для видобутку потрібні обладнання, потрібні матеріали,

Правки 97 і правка 100 стосується вугільної галузі і шахтарів, всі почули. Ставимо попорядку, це поправки народного депутата Гусака. Хто за 97 поправку, яка стосується вугільної галузі і там збільшення виплат.

Народний депутат Гусак, ваша поправка номер 100 тепер ставиться на голосування. Прошу голосувати, також вугільної галузі стосується. 115 голосів. От закликають голосувати, ну це не ми, не президія, до речі, відволікала сьогодні цілий день від голосування. Шановні колеги, уже, дійсно, ми підходимо майже до голосування. Я прошу підготуватися голові бюджетного комітету до підсумку дня… цього обговорення, до підсумку обговорення. 30 секунд, народний депутат

Шановні народні депутати, прошу підтримати статтю 179, передбачити додаткові видатки на закупівлю медикаментів для хворих на онкологічні захворювання. Нам не вистачає мільярд, ми просимо 179 мільйонів тільки для того, щоб хоча би половину ліків закупити для дорослих онкохворих людей. В кожній родині є онкохворі люди, всі змушені купувати за свій рахунок. Так не можливо! У нас є гроші з будівництва і реставрації Маріїнського палацу. В такій ситуації палац ще постоїть один рік, але ми врятуємо з вами 200 тисяч онкохворих дорослих людей. Це принципово для країни. Прошу підтримати цю правку. Я ставлю на голосування поправку 179. Комітет її не підтримав. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Прошу голосувати. залі) Рішення не прийнято, колеги. Увага! Зараз 17.11, я більше не можу цього питання відтягувати. Зараз я дам виступ Сисоєнко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

Шановні колеги, в нашій державі, на жаль, як завжди, видатки на систему охорони здоров'я фінансуються за остаточним принципом. Так і зараз в цих змінах до бюджету майже не передбачені видатки на те, що безпосередньо рятує життя наших людей. Тому від Комітету охорони здоров'я я наполягаю на поправці, яка стосується збільшення фінансування по лікуванню за кордоном, збільшити її до 420 мільйонів гривень. Також я наполягаю на тому, що ми маємо дати 500 мільйонів, як це було передбачено...

на створення єдиних диспетчерських, це все має бути профінансовано в обов'язковому порядку. Тому що саме від цього залежить життя і здоров'я наших громадян, а це немає більш цінного для кожного з нас. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останній заключний виступ в обговоренні, будь ласка, Острікова. Шановні колеги, я хочу постави... запропонувати вам проголосувати за 95 поправку, якою пропонується зменшити на 953 мільйони додаткові витрати на матеріально-технічне забезпечення Національної поліції. Чому? Мінфін не надав жодного обґрунтування цієї суми. Парламент має право знати на що піде мільярд гривень коштів платників податків. Що нам пише Мінфін? Паливно-мастильні матеріли, боєприпаси, спецзасоби та автотранспорт. Це йдеться про спецзасоби – кийки і димові шашки, які будуть застосовуватися до селян в Бережинці при захисті від рейдерів? Ми абсолютно не знаємо, шановні платники податків, на що піде мільярд гривень матеріально-технічного забезпечення поліції. там є і потрібні речі, але потрібно парламенту надавати детальні підрахунки і калькуляцію цих витрат, які парламенту не надані. Тому ми за це проголосувати не можемо. Пропоную цю поправку врахувати і підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер? Тетяна, номер? прошу приготуватися. 95 правка, комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати,

За-131 Рішення не прийнято. І, колеги, заключне слово для виступу – голова бюджетного комітету Верховної Ради України Андрій Павелко. Будь ласка. Шановні колеги, я дуже вас попрошу зараз чотири поправки поставити на підтвердження. Зараз дуже важливо, щоб в цілому бюджет був збалансований. Без цих поправок, без трьох, вони касаются балансу, а одна поправка – вона… дуже важливо змінити назву в програмі, вона касается… це 117 поправка, її надо доповнити наступним текстом: "На організацію та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності". Це дуже важливо, щоб виконана була ця програма, саме в такому тексті

Шановні колеги народні депутати, я хочу попросити вас підтримати бюджет. Я це говорив з трибуни, коли ми вносили його в першому читанні. Всі далі доопрацювання, які ви зараз дискутуєте, - це ті доопрацювання, які робились в Комітеті бюджетному депутатами. Тому в тій частині, за яку відповідає уряд, ми знаємо точно, що все абсолютно збалансовано. І я, розуміючи відповідальність в тому, що сьогодні люди на місцях очікують ці кошти, прошу вас підтримати в цілому проект Закону про зміни до Державного бюджету на 2017 рік. Шановні колеги, отже, я переходжу до голосування. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про… Правки, так. Колеги, правки. Голова комітету, говорячи, що буде розбалансований бюджет, запропонував 4 правки, кожну з них я поставлю на голосування, щоб бюджет не був розбалансований. Я довіряю комітету, комітет працював майже дві доби з цього приводу. І я з поваги до комітету, до всіх його працівників поставлю всі 4 поправки, які запропонував голова комітету. Перше, 117 поправка. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Комітет просить підтримати. Голосуємо. За-304 Рішення прийнято. Наступна 22-а. Хто підтримує, я прошу голосувати. Комітет її підтримує, голова комітету просить її підтримати. Наступна 25-а. Комітет просить її підтримати. Прошу підтримати, комітет просить її підтримати.

Наступна 315-а. Комітет просить її підтримати. Прошу підтримати 315-у.

Шановні колеги нраодні депутати, виходячи з того, що ми проголосували зараз всі поправки, і Верховна Рада України визначилась, і є застереження народного депутата Віктора Михайловича Пинзеника про те, що ці облігації є поки що незрозумілим інструментом, я пропоную відкласти їх в сторону і зараз в цілому проголосувати Закон про державний бюджет і… Послухайте мене дуже уважно! Зараз працює електронний реєстр ПДВ, і я вважаю, що зараз впроваджувати на старі заборгованості якісь невідомі облігації, це дуже сумнівна операція. Тому я й казав, що я не хочу за це голосувати. От і все. Дякую.

зайняти свої місця і прошу підтримати проект Закону: зміни до державного бюджету без врахування Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (номер 6600) в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. І переходимо до недоторканності. Голосуємо.

За-226 Рішення прийнято. І ми переходимо до наступного питання: про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Михайла Добкіна. І я запрошую в зал Верховної Ради України… Стоп! Продовження роботи, колеги! Я прошу продовжити роботу. Увага, на місцях лишайтесь, у нас ще є пенсійна реформа. Я прошу продовжити роботу, щоб ми прийняли ще пенсійну реформу, колеги. Я прошу всіх приготуватися до голосування. Я прошу продовжити роботу до 9-ї години вечора. Я прошу Прем'єр-міністра одну хвилину. Увага, Прем'єр-міністр! Я прошу підтримати продовження роботи Верховної Ради України… Прошу, говоріть, я ж даю вам слово. 17:22:27 ГРОЙСМАН В.Б. Шановні народні депутати, я прошу заспокоїтись. Вельмишановні колеги народні депутати, я прошу заспокоїтись і прошу дати мені одну хвилину звернутись до вас. Вельмишановні народні депутати України! Шановний пане Голово Верховної Ради України! Я хочу подякувати вам, що ви схвалили бюджетні зміни на 17-й рік. Я хочу попросити вас зараз прийняти рішення про продовження роботи Верховної Ради України до 21-ї години для того, щоб ми розглянули питання після розгляду питання про недоторканність, щоб ми розглянули надважливу пенсійну реформу для нашої країни. Дайте закінчу. Пенсійну реформу і медичну реформу, яка дасть можливість нам змінювати систему. Я дуже хочу вас попросити, що стосується цього, пенсійної реформи, ви визначитесь. Але проголосуйте зараз про продовження роботи парламенту до 21-ї години. Я дуже вас прошу. І розглянути ці питання. Я розумію так, що ніякого повернення і бути не може до виборів аудитора НАБУ. Тому вичерпний перелік

до 9-ї години вечора. Прошу проголосувати, прошу підтримати продовження роботи до 9-ї години. Зараз буде недоторканність. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати продовження роботи до 9-ї години. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 17:24:38

Я прошу, колеги, ще раз проголосувати. Давайте, до восьмої години? Хто за це, щоб до восьмої години підтримати? Прошу проголосувати до восьмої години продовжити роботу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

до питання надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Михайла Добкіна. Шановні народні депутати! Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" Верховної Ради України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата. До Верховної Ради України надійшли подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Добкіна Михайла Марковича. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 8.11.2014 року за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною п'ятою статті 191 і частиною першою статті 255, і частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням, як вбачається з подання Генерального прокурора України, встановлено, що народний депутат України Добкін Михайло Маркович у 2008 році, перебуваючи на посаді харківського міського голови, вчинив низку тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Відповідно до вимог Закону про Регламент Верховної Ради України Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 12 липня за участю Генпрокурора розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Добкіна Михайла Марковича. Висновок комітету та зазначені подання Генерального прокурора України вам було надіслано на електронну пошту, а також роздано на столах реєстрації у паперовик копіях. Шановні колеги, зараз прошу записатись на запитання до Генерального прокурора представників фракцій і груп. І прошу Генерального прокурора до трибуни. Прошу провести запис на запитання. І я ставлю перше питання Генеральному прокуророві про те, щоб він коротко виложив суть справи, яка стосується даного подання. А потім дам відповіді… можливість відповісти всім членам і представникам груп. Будь ласка, Юрій Віталійович, 3 хвилини на моє питання. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Я хотів би використати можливість і висловити слова подяки депутатам Верховної Ради. Знаю, що сьогодні в суспільстві є багато негативних заяв щодо процесу, який відбувається у Верховній Раді. Багато людей незадоволені прийняттям того чи іншого рішення щодо того чи іншого мого подання. І тим не менше, хочу відповідально сказати – процес пішов. Можливо, цей процес скасування касти недоторканних іде не так швидко, як хотілось би радикалам, навіть не так швидко, як хотілось би мені як Генпрокурору по відношенню до шести депутатів, на котрі я вніс подання. І тим не менше, ще рік тому уявити, що правляча коаліція голосує за позбавлення депутатського імунітету своїх депутатів було неможливим. Тому спільними зусиллями я впевнений, що ми відновимо закон і справедливість у цій країні і в цьому розраховую на більшість чесних і принципових депутатів Верховної Ради. я прошу вас підтримати три подання про скасування депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності, про затримання та арешт народного депутата Добкіна, який, діючи умисно, за попередньою змовою із групою осіб, зловживаючи своїм посадовим становищем голови Харківської міської ради в інтересах третіх осіб, що сприщило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною другою статті частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України в редакції діючого на той момент 2001 року. Крім того, Добкін Михайло Маркович, діючи умисно в інтересах третіх осіб, сприяв зазначеним особам, забудовникам міста Харкова, в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території міста Харкова шляхом шахрайства, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною п'ятою статті 27, частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що в результаті дій Михайла Добкіна заяви забудовників, які незаконно, в порушення законодавства оформили себе як житлово-будівельні кооперативи, було припинено плату за оренду земельних ділянок, і в день надходження заявок на ім'я міського голови сесія без розгляду на відповідній земельній комісії проголосувала за виділення шахраям земельних ділянок загальною площею понад 77 гектарів. Оціночна сума… ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилину, завершити, будь ласка. Зараз триває експертиза для точного встановлення суми збитків, але за нормативною оцінкою землі вона складає не менше 227 мільйонів гривень. Шановні депутати, це справа, на якій ми маємо припинити так званий земельний дерибан через схему земельних кооперативів. Ваша принциповість дозволить покласти край цій схемі по всій країні. Прошу проголосувати за всі три моїх подання. Дякую вам І слово для запитання надається від "Батьківщини" Луценку Ігорю Вікторовичу, Мікрофон включений, можете говорити, будь ласка. Хочу сказати всім виборцям, що у нас позиція фракції абсолютно монолітна, ми будемо голосувати "за" таке подання. Хотів би задати питання, яке стосується Києва. Омельченко, будучи на аналогічній посаді, діяв аналогічно. Чернівецький, будучи на аналогічній посаді в Києві, діяв аналогічно. Чи можна очікувати в найближчому майбутньому аналогічних подань у Верховну Раду, на соратників цих людей? Чи взагалі пред'явлення звинувачень, згаданим мною особам? Дякую. Дякую за запитання. Насправді в цій залі ми вже розглядали питання аналогічних дій дій в Київській міській раді. І я вдячний Верховній Раді за дачу дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності секретаря Київської міської ради пана Довгого. Досудове слідство в найближчий час пред'явить йому підозру і буде працювати над обвинувальним актом. Щодо інших фігурантів, будемо говорити тоді, коли питання будуть підготовлені слідчими та прокурорами. Крім того, як ви знаєте, абсолютна більшість тих, хто вчиняло такі дії, не є народними депутатами України і не завжди мені прийдеться приходити на цю велику трибуну. Але слідство об'єктивне, неупереджене і достатньо широкомасштабне з цих питань перевірки земельних афер продовжується. Будь ласка, наступне запитання від "Блоку Петра Порошенка" пан Новак її буде озвучувати. 17:34:03 НОВАК Н.В. Шановний пане прокуроре, була дуже здивована вашим поясненням на регламентному комітеті. Чому по Довгому ви вимагали тільки притягнення до кримінальної відповідальності, а по Добкіну також затримання і арешт? Справа в тому, що якщо порівняти кількість гектарів, то, скажімо, Добкін виглядає як дрібний шахрай в порівнянні з Довгим. Там, ви кажете, у вас було тільки зловживання, а тут шахрайство, але я впевнена, що у вас політика подвійних стандартів. Поясніть, будь ласка, чому саме так ви вирішили просити Верховну Раду?

в 77 гектарів, а в цілому у місті Харкові було таки методом виведено з власності громади у приватну власність забудовників декілька сот гектарів. Так, звичайно в Києві це набуло ще більших масштабів, воно досягло півтори тисячі гектарів. Проте, слідчі і процесуальні керівники оцінили по-різному кваліфікацію дій міського голови і секретаря міської ради, у зв'язку з тим є і різна кваліфікація. Одночасно хотів би звернути увагу всіх шановних народних депутатів, в разі підтримання сьогодні мого подання про затримання та арешт цей арешт може відбутися виключно за рішенням суду. Генеральна прокуратура України на відміну від Національного антикорупційного бюро позбавлена права негайного затримання після рішення про арешт і може виконувати виключно рішення судової інстанції. Майте це на увазі, коли сьогодні будете голосувати за друге і третє моє подання, яке я прошу задовольнити.

Дякую за запитання. Хочу ще раз звернути увагу шановних народних депутатів і вас, пане Євгене, зокрема. Кримінальна відповідальність за зловживання посадовими обов'язками наступає тоді, коли такими діями завдані особливо тяжкі наслідки. В разі, якщо головуючий на сесії або інша посадова особа сесії не тільки порушує регламент, а приводить до особливо тяжких наслідків, які виражаються у певних збитках для держави, громади або особи, тільки тоді може бути порушена кримінальна справа. Якщо ви у своєму депутатському запиті до мене уточните, про що ви маєте… і які саме дії керівництва Мелітополя ви маєте на увазі, ми однозначно об'єктивно вивчимо цю ситуацію. Будь ласка, від "Самопомочі" Підлісецький. Семенусі передає слово. 17:38:01 СЕМЕНУХА Р.С. Шановний Юрій Віталійович! По-перше, я хочу подякувати вам і всім слідчим Генеральної прокуратури, обласної Харківської прокуратури за справді зроблену величезну роботу, і це великий крок вперед. Ви знаєте, що ця схема діяла з 2008 року, але, на превеликий жаль, навіть сесіями Харківської міської ради цієї весни Кернес продовжує це робити, я думаю, що ви про це проінформовані. Я хочу від вас, я думаю, харків'яни хочуть почути чи вживаються заходи Генеральною прокуратурою, щоб припинити дерибан землі вже цією сесію, вірніше, цією каденцією Харківської міської ради. Дякую. Дякую за запитання. З вашого дозволу я хотів би, взагалі, пояснити, звідки взялася ця схема. В 2008 році Кабінет Міністрів Юлії Тимошенко прийняв революційне рішення: припинити роздачу землі наближеним фірмам в оренду за бросовими цінами і постановив почати аукціони по землі для забудови, для власних потреб тощо. Це налякало наближених до певних міських начальників забудовників, і вони вирішили підстрахуватися, не платити оренду, не брати участь у аукціонах, а просто оформити на себе землю безкоштовно в приватну власність, підкреслюю, не в оренду, не в користування – в приватну власність десятки, сотні, а потім і тисячі гектар землі. Це основна причина цієї афери. Але потім вона була настільки цікавою для багатьох посадових осіб, адже квартири за цією схемою отримували не просто громадяни, які платили за них, а вся політична верхівка Харкова: прокурори, міліціонери, депутати, судді – всі високопосадовці. Їм ця схема так сподобалася, що й сьогодні вона продовжується. Доповідаю вам. Зараз по окремому кримінальному провадженню оцінюються дії пана Кернеса, який, використовуючи цю схему, уже цього і минулого року проводить аналогічні, з дозволу сказати, сказати, рішення по відчуженню міської харківської землі, і їм буде також дана законна оцінка прокуратури, а потім судом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І останнє запитання від фракції, від Радикальної партії. Хто задає? Пан Мосійчук?

Юрій Віталійович, однозначно, підтримати подання про притягнення до кримінальної відповідальності треба, і наша фракція підтримає його. Але в мене питання. Не дивлячись на те, що Президент прозвітував, що суди в нас змінені і є незалежні і є захищені, ви прозвітували, що реформували прокуратуру, поліція реформувала свої підрозділи, але тим не менше, я бачу, у вашому поданні або ми всі посади прокурорів, суддів продали опозиціонерам, або що це називається? Дякую за запитання. І просив би поважати суддів, прокурорів та поліцейських, які роблять свою роботу без гучних аплодисментів, і тим більше, без фарсу на своїх робочих місцях. Дякую. Пане Юрію, дуже дякую вам. Наполягає ще на запитанні до вас, я перепрошую, група "Воля народу", народний депутат Шахов. Будь ласка, мікрофон пану Шахову. Шановні колеги, шановний Юрію Віталійовичу, щиро вдячний за те, що хоча б почали "рухатися брила" в напрямку земельного ринку, в напрямку грабування і так далі. Хочу звернутися від всієї Луганщини. Місто Сєвєродонецьк є обласним містом, і я прошу вас, я давав вам звернення на комітеті, звернути особисту увагу, бо там не було мера, там був секретар ради, який приймав рішення по 195 пакетами рішень по землі – грабували. Будь ласка, прийміть до уваги і прошу вас розслідувати саме в Северодонецьку ці злочини. ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідь, будь ласка. Пане Юрію, ваша відповідь. 17:42:36 ЛУЦЕНКО Ю.В. Я думаю, що я вже стільки разів чув це запитання і стільки разів давав на нього відповідь, що вона очевидна. Наступного тижня проведу нараду з цих питань і обов'язково займемося порушеними вами проблемами. Дякую. Шановні колеги! Пане Юрію, я прошу залишатися вас, тому що зараз, згідно Регламенту, в нас ідуть депутатські запитання від депутатів вже тепер, не від фракцій, а від депутатів. Я прошу записатися, десять хвилин маємо на запитання від народних депутатів України. Тільки що у нас прозвучали всі запитання від фракцій, тепер – від депутатів.

Доброго дня! Пане Генеральний прокурор, позавчора ви виходили і розповідали, і знімали з мене недоторканність. Ми почули на всю країну про бурштинову мафію. І от вчора ця справа почала розвалюватися. А почала розхвалюватися з того фейку, що не існує ніякої бурштинової мафії. І почалося з того, що викликали будівельника з міста Умані, як начебто свідка по справі по бурштиновій мафії, який займався ремонтом школи, лікарні. Це про те, що я казав, що це є переслідування особисто мене паном Ситником. Пане Генеральний прокурор, ви зареєстрували статтю 370 ЄДР щодо Ситника. Я прошу зареєструвати також, що не зареєстровано, щодо прослуховування незаконного і мого переслідування, і взяти під особистий контроль. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. Дякую за запитання. Але, на жаль, моя відповідь буде, можливо, для вас не такою. Після рішення Верховної Ради про дозвіл на притягнення вас до кримінальної відповідальності, пане Поляков, вам треба звикати виконувати вимоги правоохоронних органів. Сьогодні на 14.30 ви були запрошені для вручення підозри. Розумію, що у Верховній Раді сьогодні було багато роботи в складних умовах, тому прошу і вас, і принагідно пана Розенблата після завершення голосування за дане питання зайти до кабінету керівника Апарату Верховної Ради, щоб я як Генеральний прокурор міг вручити вам підозру, після чого у вас буде набагато більше можливостей захищати себе в цьому процесі. Я ж буду гарантувати реагування на всі ваші законні, або ваші, або вашого захисту, законні звернення щодо ймовірних порушень під час цього слідства. Але дуже прошу і вас, і пана Розенблата виконати в спокійній умові з вашими адвокатами, які запрошені до цього ж приміщення, певну процесуальну дію, з якої і почнеться цей процес. Дякую вам, пане Юрію. У нас збився годинник. Я прошу 8 хвилин додати, тому що зараз йдуть запитання депутатів, на які вимагають депутати згідно Регламенту 10 хвилин, а вичерпано 2 хвилини. Наступне запитання – від народного депутата Ляшка. Будь ласка, прошу. Шановний пане Генеральний прокурор, у мене до вас дуже просте питання. Яка різниця між народними депутатами Довгим і Добкіним? І Довгого, і Добкіна ви звинувачуєте в тому, що вони дерибанили землю, коли займали посади в органах місцевого самоврядування відповідно в Києві і в Харкові. На Довгого ви подали подання про притягнення до відповідальності без арешту і без затримання, на Добкіна ви подали подання про притягнення до відповідальності, арешт і затримання. Я згоден із пані Новак про те, що в таких ваших діях вбачається упередженість і вибірковість. Адже, якщо вони звинувачуються в однакових злочинах, при однакових обставинах, то відповідно однаково і повинні б відповідати були. Прошу пояснити, чому Довгого ви не просите затримати і арештувати, а Добкіна просите затримати і арештувати. Чи є небезпека втечі Добкіна чи Довгого, чи які інші обставини вимусили вас прийняти таке рішення? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ваша відповідь, шановний пан Генпрокурор. Шановний пане народний депутат, звертаю вашу увагу на неоднаковість кваліфікації злочинів у згаданих вами народних депутатів і неоднакові обставини дій, які мають ознаки кримінального правопорушення. Якщо йдеться про пана Довгого, то він був секретарем міськради, а не головою і, наприклад, не мав можливості не підписати рішення сесії. Голова може не підписати, а секретар такої можливості позбавлений. Також пан Довгий, не встановлені факти його знайомства із тими, хто організував фейкові кооперативи, а щодо пана Добкіна такі факти є встановленими. Тому слідчий, а потім процесуальний керівник кваліфікував дії різних посадових осіб, підкреслюю: різних за статусом посадових осіб, відповідно Київської та Харківської міськради за різними статтями різних злочинів від… на підставі здобутих фактів. Ми керуємося не бажаннями тих чи інших політиків, а виключно здобутими в законному порядку фактами. І вони сьогодні дають нам можливість пред'являти пану Добкіну статтю "Сприяння а в пана Довгого такої можливості, в силу різних обставин, немає. Пане Генеральний прокурор, я звертаюсь до вас. Ви казали, що не прийшли на 14:30. Я вчора був в НАБУ і вимагав, щоб мені дали підозру, хоча її повинні були дати в залі ще в день голосування. Я вчора, сьогодні зранку, ви знаєте, оббивав ваші пороги. Я – законослухняний громадянин, буду виконувати, і куди ви запрошуєте, завжди прийду. Але я вимагаю від вас по 370 статті викликати мене в Генеральну прокуратуру і допитати як постраждалу особу, яку намагалися провокувати. ЄРДР зареєстрований з початку тижня, але жодних слідчих дій не надходить. І підготував до вас звернення і прошу дати мені інформацію, які проходять слідчі дії по незаконним діям НАБУ і антикорупційної прокуратури. Дякую вам. Дякую, шановний народний депутат. Дозвольте вам ще раз повідомити. Національне антикорупційне бюро України не має жодної процесуальної можливості включати комусь підозру, це виключно прерогатива не детективів, а прокурорів, які працюють в САПі та ГПУ. Наразі, враховуючи, що я вніс подання щодо вас, шановний пане депутат, то я і оголошу вам підозру, після чого підпишу постанову про склад групи прокурорів і функції керівника цієї групи перейде до пана Холодницького. Це перша відповідь. Тому, будь ласка, після завершення цього питання підійдіть і ми оформимо вручення вам підозри разом з вашим адвокатом. Друге питання. Ви як народний депутат не маєте права вимагати від мене інформацію про слідчі дії, це суперечить рішенню Конституційного суду. Але як людина відкрита я вам гарантую, що ці слідчі дії будуть активізовані буквально з наступного тижня, все буде відбуватися згідно чинного законодавства. І хочу тут без жодної іронії сказати, що мене особливо тривожить факт імовірного, підкреслюю, імовірного насилля детективами над вашою дружиною. Якщо це буде встановлено то звичайно буде відповідальність. Тому не сумнівайтеся в моїй і людській, і прокурорській позиції. Дякую. Дякую вам. І це вже, напевно, буде завершальне запитання. Євтушок Сергій Миколайович. А потім всі фракції будуть мати слово. Зараз завершальне. Будь ласка, Євтушок Сергій. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Шановний Юрій Віталійович, я пам'ятаю минуле скликання дуже добре, оскільки працював міським головою у місті Сарни на Рівненщині. Я пам'ятаю як складно було умовити будь-яких суб'єктів підприємницької діяльності вийти на аукціон. І місто Сарни тоді, за що я хочу подякувати депутатам минулого скликання, провели такий, напевно, єдиний аукціон в місті Сарни чим виконали постанову уряду якою заборонялось будь-яке виділення земельних ділянок. Сьогодні наша фракція підтримала зміни до бюджету яким направили на фінансування хлопців, працівників прокуратури, саме для того, щоб ви посили сьогодні боротьбу з такими явищами як зараз відбувається, в місцевих радах. Тому у нас до вас прохання, посильте цю роботу, не дайте можливості, промоніторте, як на сьогоднішній день в міських радах виділяються ці землі, чи не проходить те саме, про що ми зараз говоримо в поданні за Добкіна. Фракція буде голосувати всі три подання. Дякую. Будь ласка, Юрій Віталійович. я можу сказати лише одне, ми працюємо, працюємо в усіх можливих напрямках і, сподіваюся, що Верховна Рада це оцінює. Я дуже вдячний усій Верховній Раді і вашій фракції зокрема, і всім іншим, хто підтримав підвищення заробітних плат прокурорів, які зараз, після вашого рішення, майже досягають рівня, передбаченого відповідним законом. Впевнений, що вони це оцінять як знак довіри і відповідальності. Це правда, що не всі прокурори є Ми будемо робити все, щоб вони дійшли до суду і отримали відповідне судове рішення. Дуже дякую всім. Сподіваюся, що зможемо разом очистити і країну, і парламент. Я в даному випадку хочу ще раз підкреслити, в мене не йдеться про полювання за депутатами, повірте. Але йдеться про те, що країна стане сильнішою лише тоді, коли відбудуться скасування рудиментів феодалізму і закон стане однаковим для всіх. Саме тому я прошу вас прийняти відповідне рішення, яке посилить Верховну Раду, посилить парламентаризм і поведе Україну правильною дорогою. Дякую. Дякую дуже вам. Дякую за запитання і за відповіді. Зараз слово для надання пояснень надається народному депутату України Добкіну Михайлу Марковичу. З трибуни, так? Будь ласка.

миллионы наших сограждан могли убедиться в предвзятости и некомпетентности предъявленных мне обвинений со стороны Генеральной прокуратуры. Вчера на каждое их обвинения я предоставил свое объяснение, подкрепленное документально. Генеральный прокурор, поддерживая претензии следователя, обвинял меня только словами, не предоставив ни одного документа, ни одного доказательства того, что был нарушен закон.

там, или договоре, или действиях моих в интересах третьих лиц, не называя этих лиц и не называя пострадавшего от моих якобы преступных действий.

невзирая на то, что я понимаю истинную цель прокуратуры, они не доведут это дело до суда. Это дело рассыплется в ходе досудебного следствия. Главная их задача – спрятать меня в СИЗО и говорить, что у них есть очередная победа, и поставить галочку.

неправильным обвинениям, ничем не хуже, а, может быть, даже в десять раз лучше тех, кто их пытается судить за то, что они не делали. Я прошу депутатский корпус, позволяет процедура, прекратить это позорное действие, прекратить все обсуждения. Я призываю депутатский корпус проголосовать за снятие с меня депутатской неприкосновенности. Я сам буду за это голосовать.

Дякую вам. Наступне слово для виступу надається першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павлу Васильовичу Пинзенику. І нагадую, ми ані на йоту не можемо порушити процедуру розгляду даного питання. Будь ласка, пане Павло. Шановний Голово, шановні народні депутати України! Комітет 12 липня за участю Генерального прокурора України і народного депутата Добкіна розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, про надання згоди на затримання народного депутата Добкіна та про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата України Добкіна Михайла Марковича, які були підтримані та внесені 29 червня 2017 року до Верховної Ради України Генеральним прокурором України та як ініційовані прокурором Першого відділу процесуального керівництва Управління Генеральної прокуратури Миропольцем, який просить розглянути і підтримати вказані подання. У поданні зазначено, що Добкін, діючи умисно за попередньою змовою з групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, винив кримінальне правопорушення, передбачене частиною другою статті 28, частиною другої статті 364 Кримінального кодексу України в редакції закону від 05 квітня 2011 року. Крім того, Добкін Михайло, діючи умисно, повторно, в інтересах голови ЖБК "Житлобуд-1" Харченко, сприяв зазначеній особі в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками міста Харкова шляхом обману, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною п'ятою статті 27, частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України. Комітет ухвалив висновки, в яких вважаю, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Добкіна Михайла Марковича є достатнім з точки зору поданих матеріалів, законним і мотивованим, оскільки ініційовано і подано належним суб'єктом подання. Певні недоліки подання в частині обґрунтування викладені в мотивувальній частині висновку у свою чергу і ви одержали ці матеріали на столах реєстрації. Подання про надання згоди на затримання народного депутата України Добкіна Михайла Марковича є законним, оскільки ініційовано і подано належним суб'єктом подання, але недостатньо мотивованим і обґрунтованим. І подання про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) щодо народного депутата Добкіна є законним, оскільки ініційовано і подано належним суб'єктом подання, але недостатньо мотивованим і обґрунтованим. Дякую за увагу. Дякую вам. Зараз слово надається для виступів від фракцій і груп. Прошу всіх представників фракція і груп, які хочуть взяти участь в обговоренні, записатись на виступ. Будь ласка. Прошу провести запис від фракцій і груп.

Будь ласка, слово народному депутату Німченку. Він передає від "Опозиційного блоку" виступ своєму колезі народному депутату Вілкулу, який буде з трибуни представляти позицію фракції. Будь ласка.

Власть для того, чтобы надавить на оппозиционного политика Михаила Добкина, достало закон от 1981 года, подписанный Леонидом Ильичом Брежневым,

Создается опаснейший прецедент, когда любого мэра, любого депутата местного совета можно подвесить с целью манипуляций на десятилетия вперед и задавать такого типа вопросы, это полностью противоречит местному самоуправлению.

Дякую. Шановні колеги, я хочу доєднатися до вимоги колег, що виступати з трибуни потрібно державною мовою, але це має стосуватися всіх фракцій. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" передають слово народному депутату Капліну, прошу. Очевидним і беззаперечним є необхідність позбавити недоторканності всіх без винятку народних депутатів України. Так само, очевидно, і беззаперечним є необхідність спростити процедуру імпічменту. Очевидним і беззаперечним є необхідність зняти такі самі особливі статуси із суддів і прокурорів, всі мають бути рівними перед законом: проста людина, доярка, Президент, Прем'єр, народний депутат. Але користуючись нагодою, що сьогодні мільйони українців дивляться цей ефір, в цей історичний день, справді історичний, користуючись нагодою і присутністю тут керівника САП, Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ, всіх народних депутатів, я хочу, за дорученням політради Соціалістичної партії України, членом і керівником, одним з керівником я… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, ви виступаєте від фракції "Блок Петра Порошенка", шановний колега, я вас прошу вас виступати від позиції фракції. Я заявляю і прошу Генерального прокурора, керівника НАБУ, керівника САП, порушити кримінальну справу за фактом спроби рейдерства найстаршої партії в Україні Соціалістичної партії. Шановні колеги! На нас дивляться зараз наші європейські партнери, давайте покажемо, все-таки, що у нас парламент не зовсім такий як є сьогодні, а європейський парламент. Шановний колега, зараз… я хочу запитати фракцію "Блок Петра Порошенка" хто представить позицію фракції?